Моля, продължете, госпожо Ангелова.

Предложението е прието. Моля, продължете.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 56, като в ал. 6 думите „и еднолични търговци“ се заличават, а в ал. 8 думите „на физическото лице се налага“ се заменят с „физическото лице се наказва с“.

АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 59, като в текста преди т. 1 след думата „следните“ се добавя „изменения и“, а в т. 1 думите „по-горе“ се заменят с „в т. 1 – 4“. „Преходни и заключителни разпоредби“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

§ 70 има предложение на народния представител Менда Стоянова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 70: „§ 70. Закона за публичното предлагане на ценни книжа (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения и допълнения: 1. В чл. 1, ал. 1: а) точка 2 се изменя така: „2. дейността на „Централен депозитар“ АД, включително водения от него централен регистър на ценни книжа“, както и изискванията към централните депозитари на ценни книжа съгласно Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО

централния регистър на ценни книжа, съответно, когато е приложимо, и в централен депозитар на ценни книжа, а за държавните ценни книжа и за ценни книжа, емитирани от Българската народна банка в Българската народна банка или в поддепозитар на държавни ценни книжа, или в чуждестранни институции, извършващи такива дейности (безналични ценни книжа), или документи, материализиращи прехвърлими права

облигационерите, по искане на довереника, който ги представлява, съответно на емитента в случаите по чл. 100г, ал. 5. Довереникът на облигационерите, съответно емитентът, може да получи информацията, съдържаща се в книгата на облигационерите, и чрез централния депозитар на ценни книжа,

чл. 112б: а) в ал. 1 изречение второ се изменя така: „Дружеството е длъжно да изпрати на комисията, на регулирания пазар, на централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани акциите на дружеството, протокола с решението за увеличение на капитала в срок до края на работния ден, следващ деня на провеждане на общото събрание, или деня на провеждане на заседанието на управителния орган.“ и се създава изречение трето: „Централният депозитар на ценни книжа, различен от „Централен депозитар“ АД, предоставя информацията по изречение второ по реда на чл. 127, ал. 2 на „Централен депозитар“ АД във връзка с водения от него централен регистър на ценни книжа.“; б) в в ал. 2 изречение второ се изменя така: „В срок до три работни дни от изтичането на 14-дневния срок, съответно на 7 дневния срок по изречение централният депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа, открива сметки за права на лицата по изречение първо въз основа на данните от книгата на акционерите.“ и се създава изречение трето: „Централният депозитар на ценни книжа предоставя информацията по изречение второ по реда на чл. 127, ал. 2 на централния регистър на ценни книжа.“; в ал. 8 думите „Централния депозитар“ се заменят с „централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа“; г) алинея 9 се изменя така: „(9) Публичното дружество организира подписката по начин, даващ възможност за дистанционно записване на акции чрез централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа.“; алинея 1 се изменя така:

б) в ал. 2 думите „Централният депозитар“ се заменят с „Централният регистър на ценни книжа“ и се създава изречение второ: „Информацията по изречение първо може да се предостави по искане на дружеството и чрез централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа и който предлага услугите по т. 2, буква „а“ от раздел „Б“ на приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС)

в ал. 4 думите „Централния депозитар“ се заменят с „централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа“ и се поставя запетая; в) в ал. 8 изречение първо се изменя така: „Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа и който предлага услугите по т. 2, буква „а“ от раздел „Б“ на приложението към Регламент (ЕС) чл. 116г, ал. 3, т. 5 думите „Централния депозитар“ се заменят с „централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа“. 10. В чл. 122, ал. 3, т. 2 думите „Централния депозитар“ се заменят с „Централен депозитар“ АД във връзка с водения от него централен регистър на ценни книжа, а накрая се поставя точка и запетая и се създава изречение второ: „Централен депозитар“ АД предоставя информацията по изречение първо на централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа.“ 11.

до „Централен депозитар“ АД във връзка с водения от него централен регистър на ценни книжа“. 12. Наименованието на глава девета се изменя така: „Централен регистър на ценни книжа. „Централен депозитар“ АД“. 13. Член 127 се изменя така: „Чл. 127. (1) Издаването и разпореждането с безналични ценни книжа, издадени от дружества със седалище в Република България, както и от емитенти, чиито ценни книжа са емитирани съгласно законодателството на има действие от регистрацията им в централния регистър на ценни книжа. (2) Когато ценните книжа по ал. 1 след издаването им са регистрирани при централен депозитар на ценни книжа, различен от „Централен депозитар“ АД, централният депозитар на ценни книжа осигурява предоставянето на „Централен депозитар“ АД във връзка с водения от него централен регистър на ценни книжа на необходимата за вписването им информация до края на работния ден на приключване на сетълмента по сделката с ценните книжа или съответното вписване по сметките при централния депозитар на ценни книжа.“ 14. Създава се чл. 127а: „Чл. 127а. (1) „Централен депозитар“ АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление, което управлява система за сетълмент на ценни книжа, посочена в раздел А, от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014, и предоставя най малко още една от основните услуги, посочени в раздел А от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014. (2) „Централен депозитар“ АД извършва дейностите по ал. 1 след получаването на лиценз от Комисията за финансов надзор при условията и по реда на Регламент (ЕС) № 909/2014. (3) „Централен депозитар“ АД води централния регистър на ценни книжа. (4) Към дейността на „Централен депозитар“ АД като централен депозитар на ценни книжа се прилагат изискванията към централните депозитари на ценни книжа по Регламент (ЕС) № 909/2014, Закона за пазарите на финансови инструменти и този закон, както и актовете по прилагането им. (5) „Централен депозитар“ АД не може да извършва търговски сделки, освен ако това е необходимо за осъществяване на дейностите по ал. 1 и 3. (6) „Централен депозитар“ АД не може да: 1. дава заеми или да обезпечава вземания на трети лица; 2. издава облигации; 3. получава заеми при условия, по-неблагоприятни от пазарните за страната. (7) „Централен депозитар“ АД формира фонд „Резервен“ по реда на чл. 246 от Търговския закон и създава и поддържа гаранционен фонд и механизъм за гарантиране на сетълмента на финансови инструменти по реда на чл. 132. (8) „Централен депозитар“ АД трябва да разполага с квалифициран персонал, материално, техническо и програмно осигуряване, необходими за ефективно и сигурно извършване на дейностите по ал. 1. (9) Към „Централен депозитар“ АД се създава арбитражен съд. Общото събрание на „Централен депозитар“ АД приема правилник на арбитражния съд и избира неговия председател и заместник-председател. (10) „Централен депозитар“ АД не може да бъде прекратен по решение на общото събрание. За „Централен депозитар“ АД не се открива производство по несъстоятелност.“ 15. В чл. 128 навсякъде думите

в т. 1 думите „за устройството и дейността на Централния депозитар, съдържащ операционните правила на системата с окончателност на сетълмента, на която Централният депозитар е системен оператор“, се заменят с „на „Централен депозитар“ АД“; вв) точка 2 се изменя така: „2. приема правила за централния регистър на ценни книжа;“

точки 4 и 5 се отменят; ее) точка 6 се изменя така: „6. реда и начина за създаване и функциониране на гаранционен фонд за обезщетяване на вреди, възникнали при осъществяване на дейността на „Централен депозитар“ АД;“ жж) създава се т. 7: „7. реда и начина за създаване и функциониране на механизъм за гарантиране на сетълмента на финансови инструменти.“; б) създава се нова ал. 2: ал. 2: „(2) Правилата на централния регистър на ценни книжа уреждат регистрацията, воденето, съхраняването и достъпа до регистъра, и са неразделна част от правилника по ал. 1.“; в) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „на Централния депозитар“ се заменят с „по ал. 1, съответно в правилата по ал. 2“ и след тях се поставя запетая. 18. Член 131 се изменя така: „Чл. 131. (1) Всеки инвеститор има право на достъп до централния регистър на ценни книжа само относно информацията, свързана с притежаваните от него финансови инструменти, както и информацията, свързана със сделки с финансови инструменти, по които той е страна.“ (2) Достъпът по ал. 1 се осъществява пряко чрез електронни средства или чрез: 1. инвестиционни посредници; 2. банки – инвестиционни посредници; 3. управляващи дружества; 4. централни депозитари на ценни книжа и клирингови институции. (3) В централния регистър на ценни книжа се вписва информация за централните депозитари на ценни книжа, при които са регистрирани съответните емисии безналични ценни книжа. (4) „Централен депозитар“ АД събира такси за услугите, които предоставя във връзка с воденето на централния регистър на ценни книжа. Таксите по изречение първо са недискриминационни и пропорционални на действително направените разходи за предоставянето на услугите и се оповестяват на интернет страницата на „Централен депозитар“ АД.“

възникнали при осъществяване на дейността му, и механизъм за гарантиране на сетълмента на финансови инструменти, който включва фонд за гарантиране на сетълмента на финансови инструменти. (2) Лицата по чл. 131, ал. 2 са длъжни да внасят встъпителна и годишна парична вноска в гаранционния фонд за обезщетяване на вреди, възникнали при осъществяване на дейността на „Централен депозитар“ АД, в размер, определен в правилника по чл. 130, ал. 1. Други източници за набиране на средства във фонда са отчисления от приходите от дейността на дружеството съгласно условията и реда, определени с правилника на „Централен депозитар“ АД, заеми, дарения, чуждестранна помощ и други. (3) Участниците в системата за сетьлмент на „Централен депозитар“ АД са длъжни да внасят встъпителна и месечна парична вноска във фонда за гарантиране на сетълмента на финансови инструменти в размер,

„Централен депозитар“ АД поддържа безсрочно архив на всички данни от централния регистър на ценни книжа, включително за погрешни и коригирани вписвания. Архивът по изречение първо включва електронната база данни на централния регистър на ценни книжа и документите, въз основа на които са извършени съответните вписвания.“; в ал. 2 думите „Централният депозитар“ се заменят с „Централен депозитар“ АД“; в) в ал. 3 думите „регистрите на Централния депозитар“ се заменят с „централния регистър на ценни книжа“. 22.

и дерегистрират безналичните финансови инструменти в централния регистър на ценни книжа по ред, определен в наредбата по чл. 140.“ 23. Член 136 се изменя така: „Чл. 136. (1) „Централен депозитар“ АД вписва вписва в централния регистър на ценни книжа имената на притежателите на безналични финансови инструменти по чл. 127, както и имената на чуждестранните лица по чл. 133 от Закона за пазарите на финансови инструменти, които държат от свое име по обща сметка безналични финансови инструменти на други лица. (2) „Централен „Централен депозитар“ АД води книгите на притежателите на безналични ценни книжа по чл. 127, като редът за воденето им се определя с правилата по чл. 129, ал. 4, т. 2. Вписаните безналични финансови инструменти в централния регистър на ценни книжа се смятат за финансови инструменти на техните притежатели спрямо кредиторите на „Централен депозитар“ АД, на лицата по чл. 131, ал. 2 и всички останали трети лица.“ 24. Създава се чл. 136а: „Чл. 136а. Разпределянето на лихви, дивиденти, извършването на уведомления и други действия по администриране на финансовите инструменти, както и съответните отговорности на публичните дружества и другите емитенти, централния регистър на ценни книжа, на централните депозитари на ценни книжа и на лицата по чл. 131, ал. 2 се определят с наредбата по чл. 140.“ 25. В чл. 137: а) в ал. в ал. 1, изречение второ думите „регистъра на Централния депозитар чуждестранно лице по чл. 136, ал. 1“ се заменят с „централния регистър на ценни книжа лице, което държи от свое име по обща сметка безналични финансови инструменти на други лица“ и след тях се поставя запетая; б) алинея 2 се изменя така: „(2) Акт за регистрация на финансови инструменти се издава на лицата по чл. 127, ал. 1 или на лицата по чл. 131, ал. 2, т. 1 и 2, за които или чрез които е извършено вписването по чл. 127, ал. 1. „Централен депозитар“ АД не може да откаже на своите клиенти услугата по изречение първо.“; в) алинея 3 се изменя така: „(3) Лице, което държи от свое име по обща сметка безналични финансови инструменти на други лица, може да издаде депозитарни разписки на своите клиенти за придобитите за тяхна сметка финансови инструменти, след като разпореждането бъде ограничено в централния регистър на ценни книжа с тези финансови инструменти в страната. 26. чл. 138: а) в ал. 1 след думите „Придобиването на“ се добавя „ценни книжа и други“; б) в ал. 2 изречение първо се изменя така: „Сключените и приети за регистрация сделки с финансови инструменти се регистрират от „Централен депозитар“ АД в централния регистър на ценни книжа съгласно правилата по чл. 129, ал. 4, т. 2, независимо от оспорвания и от предявени искове.“; в) алинея 3 се изменя така:

„обездвижени в Централния депозитар“ се заменят с „обездвижени и вписани в централния регистър на ценни книжа“. 29. В чл. 145, ал. 3, изречение думите „Централния депозитар“ се заменят с „централния регистър на ценни книжа“. 30. В чл. 148в, ал. 1, т. 1 и 4 думите „Централния депозитар“ се заменят с „Централен депозитар“ АД, централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа на дружеството“. 31. В чл. 149, ал. 12, изречение първо думите „Централния депозитар“ се заменят с „централния депозитар на ценни книжа“. 32. В чл. 155 ал. 3 се изменя така: „(3) Комисията незабавно уведомява за оттегляне на търговото на търговото предложение регулирания пазар, инвестиционния посредник или централния депозитар на ценни книжа, при който са депозирани удостоверителните документи за акциите. 3-дневен срок от получаването на уведомлението инвестиционният посредник или централният депозитар на ценни книжа, при който са депозирани удостоверителните документи за акциите, осигуряват условия за връщане на удостоверителните документи на приелите предложението акционери.“ акционери.“ 33. В чл. 156: а) в ал. 1 думите „инвестиционен посредник или в Централния депозитар“ се заменят с „инвестиционен посредник или централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани“; в ал. 4 думите „Централния депозитар“ се заменят с „централния регистър на ценни книжа“. 34. В чл. 212, ал. 1 в текста преди т. 1 след думите „заместник-председателя“ се добавя „на одобрени от комисията вътрешни актове на „Централен депозитар“ АД“.

от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти. 51. „Участник“ е участник по смисъла на § 1, т. 82 от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти.“; б) в § 1г: аа) досегашният текст става ал. 1; бб) създава се ал. 2: ал. 2: „(2) Законът предвижда мерки по прилагането на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз

Няма. Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 59 с предложените от Комисията изменения, текста на вносителя за наименованието на подразделението и редакцията, предложена от Комисията за § 60.

съответния централен депозитар на ценните книжа, при който са регистрирани ценните книжа“. 2. В ал. 5 думите „Централният депозитар“ се заменят с „Централният регистър на ценни книжа, воден от Централен депозитар“ АД, съответно и централният депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа“ и се поставя запетая.“

т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 67: „§ 67.

и на определените от тях лица за предоставяне на спомагателни услуги от банков тип по чл. 54, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз

4. надзор съгласно чл. 60, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014 на дейността по предоставяне на спомагателни услуги от банков тип и за изпълнение на пруденциалните изисквания по чл. 59 от Регламент (ЕС) № 909/2014 от централните депозитари на ценни книжа по чл. 54, параграф 2, буква буква „а“ и от определените за предоставяне на спомагателни услуги от банков тип банки по чл. 54, параграф 2, буква „б“ от Регламент (ЕС) 5. правомощията по чл. 39, параграф 3 и чл. 42 от Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти

Българската народна банка може да приложи мерки по ал. 2 и в следните случаи: 1. когато съществува вероятност банката да наруши разпоредбите на този закон, на Регламент (ЕС) № 575/2013 и на актовете по прилагането им в рамките на следващите 12 месеца; 2. когато въз основа на прегледа и оценката, извършени в съответствие с чл. 79в, прецени, че правилата, стратегиите, процедурите и механизмите, въведени от банка, начинът на тяхното прилагане,

на Регламент (ЕС) № 1031/2010, или не изпълни или допусне неизпълнение на издаден индивидуален административен акт по този закон, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 1000 до 4000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 12 000 лв.“;

575/2013 или на други директно приложими актове на Европейския съюз от кредитна институция, финансов холдинг или смесен финансов холдинг на нарушителя се налага имуществена санкция в размер до двойния размер на реализираната печалба или избегнатата загуба вследствие на нарушението. Когато размерът на реализираната печалба или избегнатата загуба не може да бъде определен, в случаите по изречение първо се налага имуществена санкция в размер до 10 на сто от общия годишен оборот съгласно годишния финансов отчет за предходната финансова година. (6) При издадено искане от ЕЦБ на основание чл. 121г за налагане на имуществена санкция за нарушение или неизпълнение от кредитна институция, финансов холдинг или смесен финансов холдинг на административен акт, издаден на основание чл. 121б, ал. 1 или 2, на нарушителя се налага имуществена санкция в размера по ал. 5 или периодична имуществена санкция в размер до 5 на сто от среднодневния оборот на ден за периода на нарушението или неизпълнението, но за не-повече от 6 месеца от датата на връчване на наказателното постановление за налагането ѝ. Среднодневният оборот се определя, като общият годишен оборот съгласно съгласно годишния финансов отчет за предходната финансова година се раздели на 365. (7) В случаите по ал. 5 и 6, когато юридическото лице е дъщерно дружество на предприятие майка, за общ годишен оборот се приема оборотът съгласно консолидирания отчет на крайното предприятие майка за предходната финансова година.“ 7. В чл. 153, ал. 1 думите „6 месеца“ се заменят с „една година“. 8. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т.

се правят следните изменения: 1. В чл. 431, ал. 3 думите „на Централния депозитар“ се заменят с „на централния регистър на ценни книжа, воден от Централния депозитар, на централните депозитари за ценни книжа“. 2. В чл. 516: в ал. 1, изречение първо думите „Централния депозитар“ се заменят с „централния регистър на ценни книжа“, а изречение второ се изменя така: „Централният регистър на ценни книжа уведомява незабавно съответния централен депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа и съответния регулиран пазар за наложения запор.“; в ал. 4 думите „Централният депозитар“ се заменят с „Централният регистър на ценни книжа и когато е приложимо – съответният централен депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа“ и след тях се поставя запетая.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ

накрая се поставя запетая и се добавя „и приема наредби и издава указания и други актове за въвеждане на изисквания, критерии и условия, които произтичат от препоръките и насоките, приложими спрямо поднадзорните лица“; б) в ал. 7 думите „т. 1 и 3“ се заменят с „т. 1, 3 и 26“. 2. В чл. 14 се създават ал. 4 и 5: „(4) Индивидуалните административни актове на председателя на комисията подлежат на обжалване по съдебен ред пред Административния съд – София област, по реда на Административнопроцесуалния кодекс. (5) Обжалването по ал. 4 не спира изпълнението на индивидуалния административен акт. При обжалване чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.“ чл. 15, ал. 1, т. 3 думите „Централния депозитар“ се заменят с „Централен депозитар“ АД“. 4. В чл. 18 се създава ал. 11: „(11) Обработването на лични данни от Комисията и нейните органи за целите на финансовия надзор се смята за въпрос от обществен интерес съгласно Регламент (ЕС) 2016/679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 чл. 24, ал. 1 думите „изпълнението на нейните функции и която представлява търговска, банкова или друга защитена от закона тайна или чието разгласяване ще увреди търговския интерес на поднадзорните лица“ се заменят с „целите на финансовия надзор или във връзка с него“. 7.

думите „за признаване на придобита квалификация на инвестиционен консултант“ се заменят със „за признаване на придобита квалификация“; бб) в т. V, на ред 43

от уведомяването за решението за допускането му до изпит“ се заменят с „най-късно 5 дни преди обявената дата за провеждане на съответния изпит“ и думите „в срок един месец от получаване на решението, с което се признава“ се заменят с „при подаване на заявлението, с което се иска признаване на“.“

Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създадат нови параграфи 76, 77, 78 и 79: „§ 76. ДВ, бр. …) в чл. 39, ал. 1 след думите „Фонда за преструктуриране на инвестиционните посредници“ се поставя запетая и се добавя „от „Централен депозитар“ АД за съхраняване на средствата на Фонда за гарантиране на сетълмента на финансовите инструменти“. § 77. В Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки се правят следните изменения и допълнения: 1. Параграф 131 се изменя така: така: „§ 131. (1) Възложителите започват да изпълняват задължението за използване на централизираната електронна платформа по чл. 39а, ал. 1 съгласно график, приет с постановление на Министерския съвет. (2) За обществените поръчки, чието възлагане е започнало до датата, определена в графика по ал. 1, се прилага редът за възлагане, действащ до 1 ноември 2019 г. Този ред се прилага и за сключване и изпълнение на рамковите споразумения и договорите, включително изпращане на изискуемата информация.“ 2. В § 137 думите „от 1 ноември 2019 г.“ се заличават и накрая се добавя „съгласно графика по § 131, ал. 1“.

Вземанията на лицата, които са извършили прихващания, обявени за недействителни по реда на чл. 59 с влезли в сила съдебни решения, се вписват служебно от синдика в списъка по ал. 1.

2, чл. 71, ал. 3, чл. 95, ал. 2 и чл. 104, ал. 1 и 4 от Закона за банковата несъстоятелност се прилагат и за производствата по несъстоятелност на банки, открити до влизането в сила на този закон.“

Има ли изказвания? Имате думата, професор Гечев. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Нашето предложение касае § 77 по отношение сроковете за реализация на графика, който очакваме да разработи българското правителство. Всички политически сили подкрепяме създаването на централизирана електронна платформа, но по ред причини може би повече от 15 години са изхарчени около два милиарда лева и този процес не е завършен, поради което

„Възложителите започват да изпълняват задължението на използване на централизирана електронна форма по чл. 39а, ал. 1 съгласно график, приет с постановление на Министерския съвет, в тримесечен срок от публикуването на този закон.“ Мисля, че времето е достатъчно. Те ще имат един месец за обществени обсъждания. С колегите постигнахме съгласие, че тримесечният срок е достатъчен. Аз използвам случая обаче да кажа, че ние ще очакваме от българското правителство този график да бъде шестмесечен и още отсега приятелски и колегиално предупреждаваме, че към края на първото шестмесечие ще искаме отчет с парламентарна форма от правителството дали е реализирало тази препоръка,

Господин Гечев, аз подкрепям това, което Вие направихте като предложение. Считам, че е нормално да сложим в Закона един срок, в който Министерският съвет да направи графика. В разговорите, които имахме с колегите от АОП, те ще направят един максимално стеснен график, за да може максимално бързо да се реализира проектът, но от друга страна пък, започвайки с централните ведомства, ще може евентуално да се тестват, ако някъде има и слаби места. Аз обаче искам да Ви предложа да не слагаме три месеца срок, а да сложим конкретна дата. Чисто правно-технически ми подсказват, че тъй като тази промяна е в „Преходни и заключителни разпоредби“, не е коректно и няма как да се изчисли този срок. Така че имаме два варианта: днес е дата 10-и – казваме 10-и или 15 януари, или казваме 31 декември. Аз предлагам 15 януари.

Стоянова.) Той оттегли предложението за тримесечен срок и там срокът става този, който Вие предлагате

Гласували 87 народни представители: за 87, против и въздържали се няма. Предложението е прието. Сега ще подложа на гласуване предложението на Комисията за създаване на нови параграфи 76, 77, 78 и 79 с приетото

Комисията подкрепя предложението, което е отразено на систематичното му място като § 79. По § 78 има направено предложение на народния представител Менда Стоянова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 78, който става § 82: „§ 82. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на: на: 1. параграф 60, който влиза в сила 6 месеца след обнародването на закона в „Държавен вестник“; 2. параграф 67, т. 6 и 7, които влизат в сила от деня, в който започва да се прилага решението на Европейската централна банка за тясно сътрудничество по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи

Министър-председателят на Република България Бойко Борисов ще отговори на едно питане от народния представител Корнелия Нинова, което ще стане след 11,00 ч. Заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика Марияна Николова ще отговори на един въпрос от народния представител Десислав Чуколов. 3. Министърът на околната среда и водите Нено Димов ще отговори на два въпроса от народните представители Георги Гьоков и Николай Тишев. Министърът на вътрешните работи Младен Маринов ще отговори на два въпроса от народните представители Александър Паунов и Красимир Ципов. 5. Министърът на културата Боил Банов ще отговори на едно питане от народния представител Антон Кутев. 6. Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков ще отговори на един въпрос от народния представител Надя Клисурска. Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще отговори на четири въпроса от народните представители Светла Бъчварова; Станислав Станилов; Александър Мацурев и Георги Динев; и Анелия Клисарова и Нона Йотова. Министърът на туризма Николина Ангелкова ще отговори на два въпроса от народните представители Борис Ячев и Румен Гечев. На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със седем дни са поискали: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов – на едно питане от народния представител Николай Цонков; - министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Станислав Станилов; Нено Димов – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Петър Христов Петров; - министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Христо Проданов; министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова – на един въпрос от народния представител Георги Гьоков и на един въпрос с писмен отговор от народния представител Георги Йорданов; министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на един въпрос от народния представител Румен Гечев; - министърът на здравеопазването Кирил Ананиев – на четири въпроса с писмен отговор от народните представители Мария Илиева; Нигяр Джафер; Анна Славова; Анна Славова; и Иван Валентинов Иванов. Поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Диана Саватева се отлага неин въпрос към министъра на вътрешните работи Младен Маринов. Поради ползване на отпуск по болест в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на икономиката Емил Караниколов. Поради предварително планиран ангажимент в заседанието за парламентарен контрол няма да участва заместник министър председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов. Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева. Следващото редовно пленарно заседание е утре, 11 октомври 2019 г., от 9,00 ч. Закривам заседанието.